В чл. 333 се правят следните допълнения: „1. В заглавието след думата „бюлетините“ се добавя „и бюлетините от машинно гласуване“. 2. В ал. 1: а) в текста преди т. 1 след думата „кутия“ се добавя „и на специалната кутия за машинно гласуване“, а след думата „бюлетините“ се добавя „и бюлетините от машинно гласуване“. създава се т. 8: „8. купчинка от бюлетините от машинно гласуване съгласно изискванията на този кодекс“.“ Предложение на Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 50: „§ 50.

Досегашният параграф се заличава. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от Костадин Костадинов и група народни представители: „В § 13 относно чл. 335 в ал. 1 се създава т. 6: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

Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Досегашният § 14 се заличава.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 52. Предложение от Десислава Атанасова и група народни представители.

Предложение от Асен Василев и група народни представители: „В чл. 358, ал. 1 отпада препинателният знак „.“ и след числото „1“ се добавя текстът и

Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Досегашният § 15 се заличава.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 54. Предложение от Асен Василев и група народни представители: „Чл.

№ 1. (2) Кандидатите се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Тези кандидати се изваждат от кандидатската листа на съответната партия или коалиция и образуват списък А. Останалите в кандидатската листа кандидати запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б. (3) Когато в списък А има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати

предпочитания (преференции) е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А. Останалите мандати на партията или коалицията се попълват с кандидатите от списък Б по реда на тяхното (6) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-голям от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са първите кандидати от списък А по реда на тяхното подреждане до попълване на всички мандати. (7) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е равен на броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък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

думите „и контролните разписки от машинното гласуване“ и думата „поотделно“ се заличават.“ По § 16 – предложение от Кирил Петков и група народни представители. „Параграф 16 да се отхвърли.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Досегашният § 16 се заличава.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Десислава Атанасова и група народни представители Комисията подкрепя предложението. Предложение от Костадин Костадинов и група народни представители: „В § 16 относно чл. 430,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 следната редакция на § 16, който става § 57: „§ 57. Член 430 се изменя така: „Отчитане на машинното гласуване „Чл. 430. След приключване на гласуването секционната избирателна комисия отчита резултатите от машинното гласуване, като преброява бюлетините от машинното гласуване.“ Да спрем дотук, госпожо Александрова. Откривам разискванията по изчетените параграфи. Има ли за изказване? Господин Стоев, заповядайте.

Тоест първото Ви предложение е разделно гласуване на ал. 2

„Чл. 335. След съставянето на протокола по ал. 1 се отпечатва справка-извлечение от машинното гласуване, която е част от изборните книжа, които се предават“.

се отпечатва справка-извлечение от машинното гласуване, която е част от изборните книжа, които се предават“. Две процедури разделно гласуване на текста и редакцията на т. 2, като ал. 2 да придобие изчетената от Вас редакция. За процедура или за реплика?

Третото предложение е в § 51 да се подложи на разделно гласуване буква „а“, „б“ и

Уважаеми господин Председателстващ! За пореден път госпожа Атанасова предлага разделно да гласуваме купчинките от бюлетините с машинно гласуване, защото, нали знаете, сега имаме скъпия принтер, който принтира бюлетинка, която трябва да се събере на купчинка, да се раздели и да се преброи, но вече по Закона няма да има такива купчинки и не се знае къде отиват тези бюлетини и

Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложен от Комисията § 49, но първо ще подложа на гласуване направената процедура за разделно гласуване на т. 1 и т.

Гласуваме буква „б“. Прие се да се гласува разделно и сега затова я подлагам на самостоятелно гласуване.

Отменете гласуването. В § 49 по Комисия гласувахме първа и втора точка разделно и буква „б“ също разделно.

Режим на гласуване.

Режим на гласуване.

Подлагам на гласуване предложение от Надежда Йорданова и група народни представители със същото съдържание. Гласували

Преминаваме към § 51 по Комисия. Първо ще подложа на гласуване направените предложения за разделно гласуване.

Разделно гласуване, после ще подложа редакционното Ви предложение за ал. 2.

Моля, режим на гласуване.

Моля, режим на гласуване.

Предложението е прието.

Предложението не е прието.

Моля, режим на гласуване.

Гласуваме предложение на Комисията за създаване на § 56.

Предложението е прието. Подлагам на гласуване предложение от Кирил Петков и група народни представители за отхвърляне на § 16, неподкрепен от Комисията. Моля, режим на гласуване.

народни представители: за 49, против 116, въздържали се 24. Предложението не е прието. И огледален текст, предложен от Надежда Йорданова, неподкрепен от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Костадин Костадинов за § 16. Подлагам на гласуване предложението на Костадин Костадинов и група народни представители.

Преминаваме към изчитане на Доклада от страница 68 горе. и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 58: „§ 58. В чл. 437, ал. 6 след думата „бюлетини“ се добавя „и бюлетини от машинно гласуване“.“ Предложение от Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 59: „§ 59. В чл. 438 се правят следните допълнения: 1. В заглавието след думата „бюлетините“ се добавя „и бюлетините от машинно гласуване“. 2. В ал. 1:

от машинно гласуване съгласно изискванията на този кодекс.“ 3. В ал. 2 след думата „Бюлетините“ се добавя „и бюлетините от машинно гласуване“.“ Предложение от Асен Василев и група народни представители: „В чл. 438, ал. 2 думите „включително по чл. 437, ал. 5“ и ограждащите ги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

и „в“, 7 и 8“.“ Предложение от Асен Василев и група народни представители: „В чл. 439, ал. 6 в края думите „включително на тези по чл. 437, ал. 5“ се заличават.“ Комисията не подкрепя предложението. Параграф 17 – текст на вносител. Предложение от Кирил Петков и група народни представители: „§ 17 да се отхвърли.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Досегашният § 17 се заличава.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от Костадин Костадинов и група народни представители: „В § 17, чл. 440, в ал. 1 се създава т. 6: т. 6: „6. броят на ръчно преброените контролни разписки от машинното гласуване.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 61: „§ 61. В чл. 440 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а)

Предложение от Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 62: „§ 62. В чл. 444 се правят следните изменения: „1. В заглавието думите „и записващото техническо устройство“ Предложение от Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 63: „§ 63. § 63: „§ 63. Член 446 се отменя.“ Параграф 18 – текст на вносител. Предложение от Кирил Петков и група народни представители: „§ 18 да се отхвърли.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Досегашният § 18 се заличава.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Десислава Атанасова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Радомир Чолаков, направено по реда на чл. 80, ал. 7, т. събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 64: „§ 64. Лица, които имат право да присъстват в общинската избирателна комисия „Чл. 446а. При приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии в общинската избирателна комисия може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6

като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, включително чрез видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни.“ По § 19 има предложение от Кирил Петков и група народни представители: „§ 19 да се отхвърли.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Досегашният § 19 се заличава.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 65. По § 20 има предложение от Кирил Петков и група народни представители: „§ 20 да се отхвърли.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Досегашният § 20 се заличава.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

б) в т. 18 накрая се добавя „вписани в протоколите на секционните избирателни комисии“. 2. Алинея 3 се отменя.“ Предложение от народния представител Асен Василев и група народни представители: Чл. 454 се изменя със следната редакция: „(1) Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5. № 5. (2) Кандидатите се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Тези кандидати се изваждат от кандидатската листа на съответната партия или коалиция и образуват списък А. Останалите в кандидатската листа кандидати запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б. (3) Когато в списък А има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията. (4) Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа. листа. (5) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А. Останалите мандати на партията или коалицията се попълват с кандидатите от списък Б по реда на тяхното подреждане. (6) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-голям от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са първите кандидати от списък тяхното подреждане до попълване на всички мандати. (7) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е равен на броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък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 в преходните и заключителните разпоредби § 145 се отменя.“ Предложение от Кирил Петков и група народни представители: „Създава се раздел „Преходни и заключителни разпоредби“. В раздела „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нов параграф със съответната номерация: Нов §: В 14-дневен срок от влизането в сила на този закон президентът на републиката назначава нови членове на Централната избирателна комисия при спазване на съотношението между парламентарно представените сили. Мандатът на членовете на Централната избирателна комисия се прекратява от деня на назначаването на новите членове на комисията. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Десислава Атанасова и група народни представители. Предложението е оттеглено.

Предложение от Асен Василев и група народни представители: „В Методиката по Приложение № 1 към чл. 248, глава V, т. 5.2 думите „и 5“ се заличават и т. 5.3 се заличава.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Асен Василев и група народни представители: „В Методиката по Приложение № 3 към чл. 355, глава 5, и т. 5.4 се заличават, а в т. 5.5 думите „когато има кандидати по т. 5.3, те“ се заменят с „Кандидатите“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Асен Василев и група народни представители: „В Методиката по Приложение № 5 към чл. 453, ал. 1, глава 5,

Откривам дискусията. Господин Стоев, заповядайте за изказване. Благодаря Ви, господин Председател. Чисто последователно трябва в два параграфа идентично с предложения, които направих по-рано, да направя редакционни предложения. Първото е в § 61.

предлагам следната редакция на ал. 3: „След съставянето на протокола по ал. 1 се отпечатва справка извлечение от машинното гласуване, която е част от изборните книжа, които се предават.“

Благодаря Ви. Има ли реплики? Няма реплики. Следващото изказване е на господин Божанов. Заповядайте. Колеги, взимам думата по няколко теми. Едната е параграф 145, който въвеждаше преди доста години експерименти за дистанционно електронно гласуване. Без солидна администрация и без може би дебат, така като гледам, този параграф ще бъде отменен. Аз искам да препоръчам да не го отменяме, защото експериментите за дистанционно електронно гласуване са в напреднала фаза. Не бих казал, че сме готови, тоест тук ще се съглася може би с мотивите на вносителя, но когато кажем – ние това го отменяме, прекратяваме дори всеки опит. Трябва да напомня за референдума, разбира се, който е проведен по тази тема и приключил с позитивен резултат. Трябва да напомня, че Естония гласува така, а тя е доста близък съсед на Русия, в неприятелски отношения с нея, така че рисковете, които произтичат от дистанционното електронно гласува имат своите решения и колегите в Естония знаят какви са те. Смятам, че ние също можем да ги приложим. Молбата ми, призивът ми е да не отменяме процеса по експериментиране и опит за въвеждане на дистанционно електронно гласуване, а когато стигнем до момента, в който имаме експеримент, имаме решение, тогава ще решим прилагаме ли го на практика в реални избори или не. В рамките на дебата споделих, че ще имам според мен редакционни предложения, макар и под формата на нови параграфи, тъй като те смислово са свързани, именно Преходни и заключителни разпоредби за различно влизане в сила. Предлагам в параграф 22, т. 1 да влиза в сила от 1 септември 2023 г. Напомням какво е това. Това е държавата да стане собственик на всички машини, софтуера на тях и така нататък. Ясно е, че при завареното положение държавата не може просто да национализира едни интелектуални права, така че предлагам тази точка да влезе в сила от 1 септември Още един параграф, който да задължи Централната избирателна комисия да изгради нов софтуер, който да бъде с отворен код и да бъде изцяло собственост на държавата и под неин контрол, както сме съгласни с господин Чолаков. Предложението е да се създаде нов параграф: „Централната избирателна комисия изгражда нов софтуер за машинно гласуване до 1 септември 2023 г. при спазване на изискванията на чл. 58а от Закона за електронното управление.“ И последна бележка. Тя е свързана пък с друг параграф, който вече приехме, и той е хартията за разписките за машинно гласуване да бъде защитена. Съществува риск, колеги, ние сме го казвали неведнъж, включително в дебата, защитената хартия да не работи с принтерите на машините. Аз искам да изключа хипотезата, че някой нарочно би саботирал машинното гласуване по този начин, но за да сме сигурни и спокойни, че това няма да се случи, да задължим Централната избирателна комисия да започне максимално бързо да провежда експерименти с тази нова хартия. Затова предлагам преходна разпоредба, която да гласи следното: „Централната избирателна комисия провежда експерименти със защитена хартия за бюлетини за машинно гласуване в срок от 3 седмици след приемането на този закон.“ Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН Има ли реплики към изказването на господин Божанов. РАДОМИР ЧОЛАКОВ (ГЕРБ-СДС): След това ще взема изказване. Господин Божанов, не е ли малко дълъг този срок 1 септември 2023 г. Ако ще ходим на предсрочни парламентарни избори, това значи ли, че пак ще ходим със стария софтуер, който не знаем къде е, кой го контролира, какви права има държавата. Искам да кажа – Вашите колеги не могат ли малко по-бързичко да направят необходимия софтуер? Той толкова ли е сложен, че да не може да се направи по-бързо?

Господин Чолаков, аз съм склонен да предложа и по-кратък срок. Притеснението ми е, че ако отидем на предсрочни парламентарни избори, чисто сроковете по Закона за обществените поръчки няма да могат да бъдат спазени. Иначе от започване на изграждане до завършване теоретично би било възможно,

първо, то не предвижда да има програмисти, които да могат да го правят, те по-скоро имат организационна функция и, второ, администрацията едва ли може да си позволи такива заплати. Така че предлагам все пак да остане това, а дали дотогава ще използваме съществуващия софтуер – ами ние друга опция нямаме. Освен това аз не съм съгласен, че никой не знае какъв е този софтуер, кой го прави и какво се случва с него. Всички, както гласувахме по-рано тази седмица, ще имаме достъп и ще можем да го проверим и одитираме, и да възложим на експерти, на които имаме доверие, да го направят. Така че с ясната идея, че това, което имаме, е заварено положение, предлагам все пак да дадем някакъв разумен срок, за да може за местните, за следващите редовни избори да разполагаме с нов код,

ако я приемате – някой да направи това предложение – поръчките по ЗОП, касаещи подготовката за избори – за машини или за софтуер, да бъдат изключение по Закона за обществените поръчки.

Господин Председател, уважаеми колеги! Ако позволите, също ще направя едно предложение за преходна разпоредба във връзка с изборен район „Чужбина“, за което, както разбрахме, няма да бъде толкова проста работата. Все пак ще бъде малко дискусия между политическите сили. Предлагам преходен параграф, който да гласи следното: „В чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ относно думите „както и на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители извън страната“; в т. 11 относно думите „както и на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители извън страната, когато независимият кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, съгласно чл. 257, ал. 1; т.

даже не знам как да го коментирам – прави се от председател на Правна комисия. Недопустимо предложение от председател на Правна комисия с цел да ограничава българите в чужбина. Защото, когато скалъпвали набързо закона БСП – станал ДПС, станал законът ГЕРБ, недомислили какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави. Абсолютно недопустимо предложение и според мен не трябва да бъде гласувано. Благодаря.

Като изключим основателността на изказаното от господин Ананиев, че това е недопустимо предложение, това нещо не е дискутирано на Комисия и искам да разбера как се стигна до срока и до предложение за влизане в сила на МИР „Чужбина“ от 2025 г.! Аз разбирам, че има някакъв коалиционен съвет, който е решил това нещо да го гласува, но аз не разбирам защо не се обсъди с всички колеги, тъй като в крайна сметка се разбрахме, че ще има МИР „Чужбина“, но сега някаква част от мнозинството е решила, че ще е от 2025 г., което, може би, ще се удължава вовеки веков, както е законодателна практика по доста други законодателни инициативи. Благодаря Ви.

ще подкрепя това ваше предложение да се отложи тази точка, но и бих бил даже малко по-краен. Според мен, докато няма предложение конкретно как се районира, как се структурира този район, няма как да се вземе решение този район да съществува и тук въпросът е към формациите, за които това е приоритет. Най-нормалното нещо е, а аз вече няколко дни чувам, най-вече от страна на „Продължаваме Промяната“, които постоянно казват: „Защо ГЕРБ не предложи как да се направи?“ Ами защо Вие не предложите как да се направи? Конкретно от кои райони да се вземат депутатски мандати? Конкретно колко души е списъкът на район „Чужбина“? Конкретно колко общо са мандатите? Изобщо, всичко конкретно, а не „искаме район „Чужбина“! Защото едно е да искаме район „Чужбина“, съвсем друго е да си правим пропаганда с такива неща. И това са няколко теми, не е само тази. Благодаря, господин Председател. Уважаеми репликиращи колеги, именно защото съм председател на Правна комисия, знам много добре какво предложение съм направил и че имам право да го направя законово, а съм длъжен да направя това предложение, защото

има два варианта. Или ЦИК не може да изпълни закона. Не може! Обективно не може. Или ако ЦИК реши да го приложи, използвайки по аналогия съществуващите разпоредби в методиката по Приложение №

искам да разбера дали ще допуснете до гласуване това, което беше предложено, тъй като искам да се изкажа, а него го няма нито в доклад, не е разгледано нито на Комисия.

Нека да обобщим също за всички тези, които ни слушат и гледат, какво се случи? Случи се, първо, ръководството на БСП – по желание на господин Свиленски, внесе законопроект. След това този законопроект беше изменен от ДПС, ГЕРБ най-вече, с различни предложения. След това следващата стъпка в цялата сага беше Бойко Борисов, появи се и каза – не, оттегляме това, оттегляме това, оттегляме еди-какво си. С една дума, район „Чужбина“ ще го има, заявленията ще ги има и там другите неща, които са заявени. Сега влизаме в края на цялата тази сага нещо, което абсолютно не е допустимо, в един момент се идва и се заявява – ами, ние сега, трябва да има район „Чужбина“, но от 2025 г. С една дума, всички българи в чужбина пак няма да имат свой район, който им се полагаше. Но какво е оправданието? Оправданието, което чухме, всъщност е – ами не че ние не знаем как, ЦИК не знае как. Нали предложихме да се промени съставът на ЦИК? Щяха да влязат наши представители, щяха да обяснят по какъв начин може да стане и да бъде гласувано. Но Вие отхвърлихте и това предложение. Може би на колегите от „Български възход“ или ВЪЗРАЖДАНЕ представителите в ЦИК щяха да дадат работещо предложение. Но не – Вие го отхвърлихте. Всъщност сега можете да излезете, господин Чолаков, и да предложите и заявленията да ги върнем обратно, защото Вие излъгахте българите в чужбина, след като първо заявихте: „Няма да има район“, Борисов нареди: „Ще има“, дойдохте и казахте: „Добре, ще има, ще има“, сега пак няма да има с някакви оправдания. Решете в тази Ваша партия веднъж и завинаги какво Ви е мнението за българите в чужбина и дали ще се спазва законът или само ще отлагаме – сега до 2025 г., а в 2025-а до 2030 г. например. Благодаря. Благодаря Ви, господин Ананиев. Това беше изказване. Питам за реплики към изказването на господин Ананиев. Няма.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

партии, а тук от ръководството или може би представител на член на парламентарната група на „Средноевропейска класа“ и „Волт“ искат непрекъснато да заместват други ръководства, затова предлагам прекратяване на дебата. Но, господин Председател, така като гледам, тъй като някои бяхме наричани „крадци“ и какви ли не, подозирам, че на евентуални следващи избори тук ще има нова парламентарна група и тя, колеги, ще се казва парламентарна група на Али Баба и 40-те. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ченчев. Обратно предложение – госпожа Атанасова. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, вземам процедура за обратно предложение, защото в противен случай, ако прекратим дебата, възможност да кажа няколко неща в кратко изказване, както и да направя редакционни предложения. Не взех реплика на господин Ананиев, но отново казвам – спекулирате твърде евтино. Спекулирате с това, че текстове, които са приети вече от залата съгласно ангажимента, който ние сме поели, няма как няма как! – да спекулирате, че лъжем някого. Това е абсолютно безпредметно. Не искам да казвам друга дума. Второ, господин Ананиев, обръщам се персонално към Вас, може би около полунощ имахме заедно с господин Василев, с господин Петков, с други колеги, с колеги от „Демократична България“, с колеги от БСП, от ВЪЗРАЖДАНЕ кратък разговор, в който уточнихме няколко неща, а именно: район „Чужбина“ се нуждае от много детайлен анализ и не може в момента да променим ад хок Приложение № 1 на Изборния кодекс. се съгласихме и се съгласихме, че веднага след като мине това гласуване, другата седмица ще седнем, ще излъчим експертна група и ще започнат тези разговори. Съгласихме се и с разговора за състава на Централната избирателна комисия, защото моето разбиране е същото – че партия, която има представителство в парламента, трябва да има представител в Централната избирателна комисия. Но разберете, че Централната избирателна комисия е мандатен орган. Не може да се промени ад хок мандатът, защото влизаме в противоречие с Конституцията и ще следваме онзи почин, който Вие направихте с КЕВР. Не исках да го казвам, ама сега съм длъжна да го кажа. За да избегнем противоконституционно решение, За да избегнем противоконституционно решение, предлагаме един по-разумен подход. Нещо друго. Българските граждани в чужбина ще могат да гласуват, като подават 40 заявления за гласуване в чужбина и това е поредна спекулация. Не мога да разбера защо го правите! Не сте участвали в разговорите, които сме водили. Няма нужда от това! Вече сме в края на този кодекс. Нека другата седмица или по-другата, когато решим да започнем този експертен разговор, но ако не запишем отлагателен текст за район „Чужбина“, той влиза в сила веднага. Представете си, че имаме предсрочни парламентарни избори. По каква методика ще го направим това, след като не сме гласували Приложение № 1 да има промяна в Изборния кодекс. Абсолютно невъзможно! Затова моля да подходите най-накрая разумно към ситуацията и да опитаме да намерим наистина разумен изход от ситуацията, че през последната една година, вследствие решенията на Четиридесет и петото народно събрание, нищо не е направено. Ще подкрепим предложението на господин Божанов, което касае Централната избирателна комисия и подготовката за хартиените

разделно да се гласува буква „б“, а в буква „а“ думите „бюлетина от машинно гласуване“ вторите в изречението, да се заличат. Благодаря Ви. (Народният

Благодаря. Госпожо Атанасова, снощи след 12,00 ч. говорихме, че трябва район „Чужбина“ да бъде направен с методология. Това обаче не означава, че ситуацията, която Вие предлагате в момента, е приемлива. Ситуацията, която Вие предлагате и имаше един много хубав български филм – „Тати ще ми купи колело, ама друг път“. Предложете друга ситуация, господин методика за район „Чужбина“. За две седмици така препускахме през Изборния кодекс и за две седмици можем да направим методика за район „Чужбина“. Няма нужда да чакаме до 1 януари 2025 По-лошото е, госпожо Атанасова, че току-що излъгахте за състава на ЦИК. винаги сме били за това съставът на ЦИК да бъде променен, както и колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, както и колегите от „Български възход“. За това има начини и това е правено многократно… с изменение на Изборния кодекс по един от двата начина – единият е с Преходни и заключителни разпоредби, а другият е, което колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ бяха предложили, със смяна на броя на членовете на ЦИК, което автоматично означава, че или трябва да се допълни съществуващият състав, или да се избере нов. Така че от тази гледна точка какво да кажа повече, освен че се нагледахме – не знам дали да го нарека некомпетентност или злоумишленост, но по-скоро клоня към второто. Благодаря Ви, господин Василев. Има направена процедура и тук сме в нарушение на Правилника, колеги. Има направена процедура за прекратяване на дебатите,

Моля, гласувайте предложението на господин Ченчев за прекратяване на дебатите.

Вземете по начина на водене и си кажете мнението, за да не

Какво свършихме от гледна точка на принципите, в които всички, надявам се, вярваме, в които всички сме се клели, когато сме влизали в Народното събрание? Ние изменихме Изборния кодекс – изменихме го с идеята да дадем уж повече права на българските граждани. Успяхме ли да дадем повече права? Не, колеги, не, защото отменихме правата, които бяхме дали с машинното гласуване, а върнахме права, които пък преди това бяха, по някакъв начин бяха отнети, но не дадохме повече права. До каква степен, колеги, успяхме в тези няколко дълги дни да приложим на практика принципите на парламентарното управление, което по класическа дефиниция от английските учебници по парламентарно управление е управление чрез дискусия. Да, имаше изказвания, много, но реална дискусия дали имаше, дали имаше слушане на валидните аргументи на всяка от страните? Често пъти обаче дискусията беше реално прекратявана. На следващо място, спазихме ли принципите на законодателния процес – обоснованост, откритост, предвидимост, рационалност, спазихме ли ги?! Съмнявам се. Мисля, че не ги спазихме. Колеги, ние направихме стъпка назад, а не стъпка напред и вместо повече права, отнехме права. Има риск да усилим авторитарните тенденции, вместо да защитим демократичното участие, и то в среда, в която и бездруго има авторитарни тенденции, и то не от днес, и не от вчера. Нарушихме поети ангажименти. Колеги, много се надявам този парламент да няма съдбата на предишните няколко, а да се окажем на висотата на нашите публични ангажименти и на висотата на вярата и доверието, което нашите съграждани са инвестирали в нас. Надявам се този парламент да има по-добри дни от тези последните дни. Това е моята надежда и дано да бъде оправдана за благото на българските граждани. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Формата на тази процедура беше по начина на водене и искам да кажа няколко думи във връзка с това, което каза господин Славов. Първо, той беше ощетен за това, че джентълменски преотстъпи на други да говорят, след това прекратихме изказванията и беше редно да му дадем възможността да каже това, което искаше да каже. Относно самото съдържание, господин Славов, тези дефицити, които изброихте за парламентарния процес, са дефицити на всички ни. Ако има наистина някаква поука от всичко това, което се случва, е, че всичко, което се случва, е функция на всички ни

Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата е по начина на водене. На два пъти ми се случи това нещастие да бъде прекратено

оцени това, което се беше случило, и каза: ще Ви дам думата при първа възможност на следващо обсъждане. Затова ще бъда много кратък и ще Ви кажа, уважаеми колеги, в духа на казаното на

цифра 4, да я заменим с цифра 8 – наистина козметична поправка. Защо я наричам козметична?! Защото, ако го бяхме приели и го бях предложил от мое име, а не от името на ГЕРБ и СДС, на другия ден ние щяхме да сме направили няколко козметични неща. Светът щеше да бъде по-красив – българският, замислете се и го установете. На другия ден щяхме да сме решили двегодишна политическа криза, а за тези, които не се сещат, Ви казвам – осемпроцентна бариера за влизане в парламента. Ние решавахме политическата криза на България само с това решение, ако аз го бях предложил и бях имал тая възможност, а Вие го бяхте подкрепили. Защо, госпожи и господа, решаваме кризата толкова бързо? Защото до седмица ще има кабинет!

там ще се разберете нещо. Тази бариера щеше да ни накара да се съберем преди изборите и да влезем в битката с два, три или максимум четири блока в предизборната битка и да сме вече влезнали с готови решения за управленски стратегии и политики и след това. Аз не казвам, че това е много демократично. Аз си давам сметка, че това ще ощети малките политически формации, към които аз принадлежа. „Гергьовден“ е на повече от 25 години и винаги е бил малка политическа формация. Смятам, че в момента и сегашното развитие на България точно в тази ситуация, след като не можем доброволно да направим това, което пише на входа входа на парламента – „Съединението прави силата“, можехме да го направим с една елементарна законодателна поправка или друга по-битова хубава вариация на „Съединението прави силата“, и дори може би по-българска – „Сговорни монаси и в петък блажат“. Това исках да ви кажа, малко да Ви разсмея накрая, но и да Ви накарам да се замислите. Помислете си, ако бяхме излезли от тази зала с 8-процентна бариера… Мога да Ви отговоря защо не 12, но смятам, че ако се замислите, ще установите защо не. Опитайте да се замислите, може и да Ви хареса. Благодаря. Уважаеми колеги, с цената на компромиса за леко нарушаване на Правилника, поправихме една несправедливост – господин Дилов да не е могъл да говори. Надявам се, че ще ми простите това нарушение на Правилника. Процедура ли искате, господин Василев? Няма изказвания приключихме с изказванията.

но това е последният компромис. АСЕН ВАСИЛЕВ: Да, да. Тъй като бях заявил изказване, но не спазваме традицията предварително заявените изказвания да се изслушат след прекратяване на дебата, в тази процедура ще си позволя да наруша Правилника

но най-важният проблем на държавата в момента, според мнозинството, което се събрахте в тази зала, е Изборният кодекс. Това се оказа най-важният проблем на държавата. Не само това, ами се събрахте по такъв начин, че Ви е страх машинният протокол даже в РИК да се включи – не в СИК. (Реплики.) Това, дами и господа, означава едно-единствено нещо – събрахте се,

Ако смятате, че е много оригинално едно и също нещо да повтаряте от тази трибуна… (Реплики.) Понеже е по начина на водене, затова Ви отговарям. Няма да Ви дам друга процедура. Можете да си седнете спокойно на мястото. Приключихме с процедурите. Уважаеми колеги, пристъпваме към гласуване. Първият текст, който трябва да подложим на гласуване, е предложението на господин Василев и група народни представители в чл. 437 заличаване на ал. 5. Не е подкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Това са процедурните предложения, които направи госпожа Атанасова. Моля, режим на гласуване.

против 157, въздържали се 24. Предложението не е прието – буква „б“ отпада. Подлагам на гласуване § 59 в редакция на Комисията с вече приетото предложение буква „б“ да отпадне. Моля, режим на гласуване.

на народния представител Надежда Йорданова и група народни представители, неподкрепено от Комисията, което е гласувано вече, когато ги гласувахме анблок. Отменете това гласуване. Предложение на народния представител Асен Василев и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Господин Стоев, гласувахме процедурните предложения на госпожа Десислава Атанасова анблок и ги приехме и тъй като ги имам записани, ги прилагаме в момента.

е на народния представител Асен Василев и група народни представители. Не е подкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Предложение на народния представител Кирил Петков и група народни представители за отхвърляне. Същото е и предложението на госпожа Надежда Йорданова, така че ги подлагам на гласуване заедно. Моля режим на гласуване.

на господин Костадин Костадинов относно § 17. Не е подкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

няма, против 170, въздържали се 24. Предложението не е прието. Гласуваме § 61 по Комисия без точка „в“, която отпадна. Моля, режим на гласуване.

Тя трябва да се създаде ал. 3, защото тук няма ал. 3. Алинеи 3 и 4 се отменят. Разбрах. Не сме го записали така, за което, съжалявам. Имам само новия текст, който давате. (Реплики.) Сега Ви разбрах.

това, което господин Стоев предложи като редакция на ал. 3: „След съставянето на протокола по ал. 1 се отпечатва справка извлечение от машинното гласуване, която е част от изборните книжа, които се предават.“ Това е редакционно предложение за ал. 3. Моля, режим на гласуване.

И следващото е гласувано. И следващото е гласувано. И по-следващото също. И стигаме до § 62 по Комисия. Моля, режим на гласуване.

за 10, против 158, въздържали се 24. Предложението не е прието. Следващото предложение на госпожа Надежда Йорданова е гласувано.

Моля? Имаше редакция за § 63. Отменете гласуването.

Предложението е направено от господин Стоев. Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Стою Стоев за

на § 63. Има процедурно предложение за редакция на § 63, който да стане така: „Чл. 446, ал. 2 се отменя.“ Така ли? Да. Моля, режим на гласуване. Изморихме се, колеги, стават грешки, подавайте навреме сигнали, ако нещо не е точно.

е на господин Кирил Петков и група народни представители за отпадане на § 18, същото е и предложението на госпожа Йорданова, така че двете предложения ги подлагам на гласуване заедно. Не са подкрепени от Комисията.

Следващото предложение е на Комисията, която подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 18, който става § 64. За § 64 няма направени редакционни предложения, така че

Следващите две предложения са идентични – на господин Кирил Петков и на госпожа Надежда Йорданова и група народни представители, за отпадане на § 19. Подлагам ги на гласуване заедно. Гласували

Предложението не е прието. Следващото предложение е гласувано – на госпожа Йорданова. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 65. Моля, режим на гласуване за предложението на Комисията за § 65.

Две предложения за отпадане са следващите – на Кирил Петков и група народни представители и на госпожа Надежда Йорданова и група народни представители. Подлагам ги на гласуване заедно. Гласували

е за § 66. Тук имаме прието предложение за разделно гласуване. Искате да уточним това? Заповядайте, госпожо Атанасова. Вашето предложение, което приехме, беше да гласуваме отделно буква „б“ и в буква „а“ думите „бюлетината от машинно гласуване“ да се заличат. Господин Председател, може и аз да съм сгрешила с процедурата си преди малко, но моето процедурно предложение е „а) в т. 7 думите „потвърдените гласове от машинното гласуване“ се заличават. В буква „б“, в т. 18 накрая се добавя „вписани в протоколите на секционните избирателни комисии се заличават“. И т. 2 си е така,

Тук колегата ми твърди – моля да останете на трибуната и да кажете как става окончателно текстът на „а“. Така ли става? Защото колегата твърди така: „а) в т. 7

Подлагам на гласуване това предложение. Имате ли нужда да го прочета още веднъж? (Реплика: ще получи следната окончателна редакция, ако приемем това предложение, но ние ще го подложим на гласуване, след като го приемем или отхвърлим: „В чл. 450 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в т. в т. 7 думите „потвърдените гласове от машинното гласуване“ се заличават. б) т. 18 се заличава.“ Това ли е коректният текст? Така. Подлагам на гласуване това редакционно предложение. Гласували

искате да го мотивирате. Заповядайте, господин Василев. Колеги, на няколко пъти в няколко вида избори отхвърлихме нашето предложение да може листите да се разместват на база преференциите, без да има праг за това и без водачът на листата автоматично да получава преференция за хората, които не са избрали преференция. Аз разбирам защо голяма част от колегите в тази зала не гласуваха това да се случи на парламентарни избори. Просто ги е страх, че няма да ги изберат и предпочитат да целуват ръка на партийната централа. (Оживление.) Но нека в този вид избори поне за общинските съветници да позволим на хората да гласуват така, както те смятат за добре. И ако наистина, колеги, целта на всички тези промени в Изборния кодекс е да направим така, че гражданите да имат стимул да излязат да гласуват, нека да им дадем шанса техният глас да значи много повече, отколкото значи в момента. Така че Ви призовавам на прегласуването да размислите и да подкрепите тази демократична форма на гласуване. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания Припомням, господин Василев, че в нашата традиция целуването на ръка е израз на уважение. Режим на гласуване – прегласуваме предложението.

представители: за 44, против 139, въздържал се 1. Предложението не е прието. Следващото предложение, пак на господин Асен Василев, не е подкрепено от Комисията. Подлагам го на гласуване. Гласували

Следващото предложение е на Комисията – за създаване на § 67. Моля, режим на гласуване за това предложение на Комисията.

Колеги, отпадането на дистанционното електронно гласуване е лош сигнал към българските граждани. Ние с това казваме: държавата не може да се справи с неща, които българските граждани са ѝ възложили. Действащата норма няма срок. Ние отменяме норма, която няма срок. Защо го правим? Казваме на българските граждани: нас ни е страх от технологиите, нас ни е страх да възложим задача на администрацията, която тя да свърши в определен срок. Ако това казваме, гласувайте пак това предложение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря на господин Божанов. (Шум в залата.) Колеги, запазете тишина. Прав е господин Божанов – изоставаме от Естония, само от Естония, защото само Естония е въвела това. Така че изоставаме. Затова, моля, прегласуване и прегласувайте умно. Само Естония, в Европа няма друга и в Америка няма.

БОЖАНОВ (ДБ): Не, това не е прегласуване – обяснение на вот. Господин Председател, само да уточня, че не е само Естония, която позволява дистанционно електронно гласуване, нито в Европа – има и други примери. Но, колеги… примери. Но, колеги… (Реплики.) Не съм се изказал, нямало е дебат по това нещо – всъщност проблемът ни е, че ние нямахме дебат. Това, което гласуваме – пореден такъв пример е, че без дебат приемаме нещо, което не съм сигурен колко от нас разбират какво точно са гласували. Да, един принципен страх от технологията, от лошите хакери, от това, че някой ще ни открадне гласа, който пипа някакви кодове. Но всъщност, пак казвам, ние гласувахме сега – не ние, Вие отказване на това, което са ни възложили българските граждани, а именно да проведем дистанционно електронно гласуване първо като експеримент и ако то се окаже достатъчно сигурно, да преминем към реално гласуване. Нещо, което в момента експериментират няколко други европейски държави. Нека, когато гласуваме такива текстове, свързани с технология, да не ни е страх от технологията – да, тя има своите рискове, но те имат своите решения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин Божанов. Обяснение на вот – заповядайте, господин Василев. Още един – господин Митев поиска първи. Колеги, три вота могат да бъдат обяснени – моля Ви за тишина. Хем ще стане и по-бързо, ако пазим тишина.

е, че те искат да махнат всичко, свързано с машина, за да могат да използват възможността на старата отработена технология от последните 30 години на хартията, да си крадат вота на българските граждани както им падне. Това видяхме във всички гласувания на този Изборен кодекс – пълно заличаване на машините, пълно обезличаване на възможността да се направи машинен контрол над преброяването. Даже не се позволява протоколът да бъде включен в изборните книжа в районната избирателна комисия, без да има как да влияе на преброяването в секционната избирателна комисия. Това, колеги, говори само за едно заговор да се открадне вотът на българските граждани.

Винаги трябва да има елемент на изненада, господин Председател. Уважаеми колеги, аз и част от моите колеги бяхме вносители на предложението да има референдум

предложихме този дебат да се води преди години след проведения референдум. Аз и моите колеги от ГЕРБ сме били вносители на десетки текстове в Изборния кодекс, може би и в този вероятно, с което даваме възможност да започне експерименталното електронно дистанционно гласуване. И аз, и моите колеги до последно подкрепяхме да има електронно дистанционно експериментално гласуване.

колеги, не можах да убедя, (възгласи: „Ооо!“), че не можем да опазим „Български пощи“ от хакерска атака, когато вицепремиер беше госпожа Константинова, а Вие премиер и финансов министър

При обяснение на вот не може да Ви дам – не. Има три заявки за процедури по начина на водене. Няма да дам нито на единия, нито на другия, нито на третия. Няма да дам, защото не съм водил освен да чета предложенията и да гласуваме. Така че без, ако обичате, злоупотреби с тази процедура. Продължаваме нататък. Следващо предложение.

е на господин Кирил Петков и група народни представители относно Преходните и заключителните разпоредби, 5. Не е подкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Обяснение на вот? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да изразя различен вот. Видяхме, че в залата се отхвърлиха няколко предложения, които предлагат Изборният кодекс да въведе една нова модерна практика или нещо различно. Видяхме също така, че тези предложения на този етап не бяха приети, но както и госпожа Атанасова, когато се изказа, явно има малки стъпки в тази посока и залата започва да променя поведението си. И в този дух на промяна на поведението искам да кажа кажа нещо, което ме вдъхнови, от един от хората, който се изказваше от ГЕРБ, и то беше, че ще предложи 8% бариера, за да може да се реши политическата криза в България.

преди последното гласуване, искам да дам един такъв добър пример, както беше предложението, което цялата зала подкрепи, заедно подкрепихме за повишаване на възнагражденията на хората в СИК-овете. Така че, ето този пример Така че, ето този пример е показателен за това, че има надежда, че тази зала може всъщност да се разбере. Може би не този път, може би не в това Народно събрание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Митев, и Ви поздравявам за този призив, защото още след Изборния кодекс ще бъде много нужен този разговор в тази зала. Следващото предложение е на

ВАСИЛЕВ: Не знам колегите в залата дали разбраха какво гласуваха току-що. Ако не, може би да им обясним. ВАСИЛЕВ: Да. Досега избирателните райони в страната винаги са се правили на база преброяването на НСИ. Сега, с това гласуване, ние сменихме изцяло начина, по който избирателните райони ще бъдат направени. Те ще бъдат правени по адресна регистрация в ГРАО, което означава, че всички българи, които са в чужбина,

Това ще прекрои напълно мандатите в страната – нещо, което колегите от ГЕРБ казваха, че не искат да правят, цялата тази методика в т. 1, която обсъждахме, че нямало да се променя, трябва да бъде напълно променена. Колеги, току-що вкарахте Изборния кодекс в Конституционния съд. Честито!

Нека поне в оставащите параграфи да спазваме духа на парламентаризма и да не правим такива твърде резки движения, твърде фундаментални промени, с предложения, направени между първо и второ четене, недебатирани и с прегласуване! Благодаря Ви. Има ли трето обяснение на вот? Не виждам. Преминаваме към гласуване на следващото предложение на народния представител Асен Василев и група народни представители

Предложение на народния представител Асен Василев – методиката по Приложение № 1 към чл. 248, Глава пета, т. 52 и така нататък. Предложение, което не е подкрепено от Комисията.

представители: за 48, против 110, въздържали се 24. Останаха още две предложения. Едното е на господин Асен Василев и група народни представители в методиката по Приложение № 5.

Господин Божанов, имахте предложение ли? Да. Елате го направете – да, това, което ми изпратихте. То също е за Заключителната разпоредба, нали? Да.

Едното предложение, първо, да гласуваме наименованието „Заключителни разпоредби“ по предложение на народните представители господин Божанов и господин Чолаков, имат

1 септември 2023 г. при спазване изискванията на чл. 58а от Закона за електронното управление; 3. Централната избирателна комисия провежда експерименти със защитена хартия

благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение трите предложения на господин Божанов да бъдат гласувани разделно. Благодаря. Добре, благодаря Ви. Подлагам на гласуване това процедурно предложение за разделно гласуване на предложенията на господин Божанов в „Заключителна разпоредба“ Гласували

Гласуваме предложенията на господин Божанов за „Заключителна разпоредба“ разделно,

„Централната избирателна комисия изгражда нов софтуер до 1 септември 2023 г. при спазване изискванията на чл. 58а от Закона за електронното управление“. Режим на гласуване.

електронното управление; 3. Централната избирателна комисия провежда експерименти със защитена хартия за бюлетини за машинно гласуване в срок от 3 седмици след приемането на този закон. Моля, режим на гласуване

Искат нещо да уточнят колегите.